jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika.Uručen

o amandmanima.Na glavu 1. naziv iznad člana 1. i član 1. amandman je podnela Gordana Čomić.Stavljam na

DS.Stavljam na glasanje

Dveri.Predstavnik predlagača prihvatio je ovaj amandman u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima.Stavljam na glasanje

protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Narodi poslanik Dušan Pavlović podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 44. doda novi član 44a.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 45. i član 45. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 87. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.Na član 45. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Dušan Pavlović, narodni poslanici Momo Čolaković i Miroljub Stanković,

– 12, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.Na naziv iznad člana 46. i član 46. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 46. amandman je podnela narodna poslanica LJupka Mihajlovska.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 47. i član 47. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za pet, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za tri, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 48. i član 48. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj

naziv iznad člana 55. i član 55. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

– dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 94. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 106. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član naziv iznad člana 67. i član 67. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 70. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

niko, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 47. i član 47. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj

2, naziv iznad člana 51. i član 51. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na odeljak 2, naziv iznad člana 78. i član 78. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodna poslanica Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

– dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 101. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Branka Stamenković i odvojeno narodni poslanik Aleksandar Stevanović, sa ispravkom.Stavljam na glasanje ovaj

protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 99. i član 99. amandmane, u istovetnom tekstu, podnele su narodni poslanik Gordana Čomić i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 100. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 99. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 101. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Branka Stamenković i odvojeno narodni poslanik Aleksandar Stevanović, sa ispravkom.Stavljam na glasanje ovaj

niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 98. i član 98. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 109. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 19. i član 19. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na Glavu VII, Odeljak I, naziv iznad člana 112. i član 112. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 42. i član 42. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za

niko, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 47. i član 47. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za

protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 47. i član 47. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj

niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na Glavu VIII, naziv iznad člana i član 122. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana i član 123. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 132. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 21. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 22. i član 22. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na naziv iznad člana 47. i član 47. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 48. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSV – Zelena stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za

naziv iznad člana 154. i član 154. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i pet narodnih poslanika LSV –Zelena stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Poštovani narodni poslanici, dobio sam obaveštenje od službe Narodne skupštine da je usvajanjem više amandmana na član 41. Predloga zakona nastupila situacija iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja tih amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese novi amandman kojim se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana međusobno kao i sa tekstom Predloga zakona.Radi toga određujem pauzu u trajanju od deset minuta i molim da se odmah sastanu Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i podnesu potreban amandman, odnosno izveštaj u sali 2.Zahvaljujem.(Posle